lijepa kolega Markov na sugestiji. Prelazimo na točku 21. - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi Oružanim snagama, drugo čitanje P.Z. br. 659 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili u pretince. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Nemamo prijavljenih za raspravu. Želi li se netko prijaviti? Ne. Zaključujem raspravu. O zakonu ćemo glasovati kada se za to steknu uvjeti kao što je to i uobičajeno.